Amandmani do kraja rasprave koju su proveli Odbor za zakonodavstvo, obrazovanje, znanost i kulturu, europske integracije. Državni tajnik nema nakanu obrazlagati dodatno usmeno ovaj prijedlog. Nitko se nije prijavio za raspravu pa stoga se ona i smatra zaključenom.